първо Комисията по икономическа политика и иновации. За становище, господин Димитров, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги,

На свое редовно заседание, проведено на 6 април 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2021 г. Докладът беше представен от професор доктор Диана Ковачева. През 2021 г. 64 936 граждани и представители на организации са получили съдействие от омбудсмана. Броят на гражданите, обединени в подписки по различни проблеми, е 30 575, а подадените жалби и сигнали са 13 563. Жалбите срещу доставчиците на обществени услуги през 2021 г. отново са на първо място сред всички оплаквания. Професор Ковачева отбеляза, че нерешени с години проблеми с предоставяне на услуги в условията на монопол се задълбочават. До момента липсва механизъм за справедливо обезщетяване на засегнатите потребители при чести и продължителни прекъсвания на електрозахранването, които в някои случаи продължават с години. Необходима е законова формулировка на понятието „енергийна бедност“, която да обхваща максимален брой потребители, а разграничаването на клиентите на битови и небитови следва да е според това за какви цели се купува електрическата енергия, а не с оглед вида на имота. Постъпили са подписки срещу некачествени услуги, най-вече във ВиК сектора. Омбудсманът смята, че следва да се приеме изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правата на потребителите. Жалбите срещу топлоснабдителните дружества са свързани с некачествено предоставяне на услугите, високи изравнителни сметки и завишени сметки за топлинна енергия от сградните инсталации. Според омбудсмана е нужно топлоснабдяването да бъде изведено като приоритет в работата на законодателната, изпълнителната власт и Комисията за енергийно и водно регулиране. Двойно увеличен в сравнение с 2020 г. е броят на жалбите във връзка с проблеми с газоснабдяването. Основната причина за тях е рязкото увеличение на цените на природния газ за битовите клиенти на вътрешния пазар през втората половина на 2021 г. В тази връзка омбудсманът изпраща препоръка до газоснабдителните дружества за временно удължаване на срока за плащане на месечните доставки на природен газ за битовите клиенти, както и за непрекъсване на подаването на природен газ при просрочие. Жалбите и сигналите срещу мобилните оператори са основно са основно за завишени сметки, недостатъчна или подвеждаща информация при сключване на договорите, качеството на услугите и начислени суми за непоискани услуги. Омбудсманът настоява мобилните оператори да предоставят коректно информацията относно параметрите на договорите преди сключването им. Поради задълбочаващите се проблеми на гражданите с фирмите за събиране на вземания (колекторите) и фирмите за бързи кредити омбудсманът смята, че е необходимо да се реши законодателно въвеждането на правила при дейността на колекторите и фирмите за бързи кредити и засилване на контрола върху тези дружества. През 2021 г. омбудсманът е отправил пет искания до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон във връзка с нарушаване на граждански права. Конституционният съд се е произнесъл с решение за обявяване на противоконституционност на законови разпоредби по четири от тези искания и с определение за допустимост по петото искане. В последвалата дискусия народният представител Деница Симеонова попита има ли необходимост от законодателни промени с оглед на изпълнението на решения на Европейския съд по правата на човека срещу България и предприети ли са от омбудсмана действия относно проблема с речта на омразата. Омбудсманът отговори, че тези решения са изпълнени в частта изплащане на обезщетения, но не са изпълнени в частта общи мерки, което може да доведе до повторно осъждане на България. Според омбудсмана проблемът с речта на омразата е, че този вид насилие се третира от Наказателния кодекс като хулиганска проява, а всъщност е съвсем различен тип престъпление. Нужни са не само законодателни промени, но и обучение на длъжностни лица за разпознаване и диференциране на случаите на хулигански прояви от речта на омразата и насилието. Народният представител Адлен Шевкед зададе въпрос дали институцията на омбудсмана се е самосезирала за нарушени права на хората в неравностойно положение по време изборите през 2021 г. от страна на органите на реда. Омбудсманът отговори, че по време на последните два избора е открила гореща телефонна линия в деня на изборите за получаване на информация и подаване на сигнали за нередности. Народният представител Румен Христов постави въпрос относно възможността за коригиране на грешно декларирани данни при покупка на електронна винетка. Проблемът според професор Ковачева е, че тези случаи са приравнени със случаите, при които изобщо липсва платена пътна такса. Тя настоява нарушителите да бъдат уведомявани своевременно за наложените им глоби, както и да се прави необходимата преценка за маловажен случай, съгласно Закона за административните нарушения и наказания. Тя е уведомила министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов за множество жалби за наложени компенсаторни такси заради допусната грешка в изписването на регистрационния номер на автомобила. След представяне и обсъждане на Доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 12, без „против“ и „въздържал се“ 2 народни представители.

внесен от Омбудсмана на Република България на 31 март 2022 г. Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Докладът бе представен от госпожа Диана Ковачева – Омбудсман на Република България. В изпълнение на чл. 22, ал.1 и 4 от Закона за Омбудсмана Докладът за дейността е внесен в Народното събрание. През 2021 година 64 936 граждани и представители на организации са получили съдействие от Омбудсмана. През същата година институцията поставя акцент върху три нови кампании в подкрепа правата на уязвими групи граждани: Кампания за приемане на законодателни мерки за защита от домашното насилие, Национална кампания „Синьо лято“ за подкрепа на детското психическо здраве и Защита правата на пенсионерите. За една година през приемната на националния Най-голям дял от постъпилите жалби и сигнали до омбудсмана са от потребители на обществени услуги, тоест това са действията по защита правата на гражданите от монополните дружества, следват тези с нарушаване правото на собственост и свързаните с правото на здравеопазване. Като едно от ключовите постижения на институцията за 2021 г. госпожа Ковачева посочи избора на българския Омбудсман в световната и европейската организации на националните правозащитни институции – GANHRI и ENHRI. признание за работата на институцията в съответствие с най-високите стандарти на ООН и защита правата на човека. През 2021 г. Омбудсманът на Република България е отправил пет искания до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон във връзка с нарушаване на граждански права. Конституционният съд се е произнесъл с решение за обявяване противоконституционност на законодателни разпоредби по четири от тези искания и с определение за допустимост по петото Госпожа Ковачева припомни, че през 2021 г. след кампания на омбудсмана, българското правителство въвежда възможността за издаване на сертификат за преболедувал COVID-19 въз основа на бърз антигенен тест, както и при доказано с тест високо ниво на антитела. Въз основа на представения Доклад и след последвалото гласуване Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, с 10 гласа „за“ без „против“ и „въздържал се“ 1 глас, предлага на Народното събрание Благодаря Ви, господин Председател.

заповядайте, имате думата.

образование, здравеопазване и околна среда“ от администрацията на омбудсмана и Христина Рангелова – главен експерт, Пресцентър на омбудсмана. От Министерството на образованието и науката участие в заседанието взеха госпожа Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, и господин Пламен Славов –парламентарен секретар. Докладът бе представен от професор доктор Диана Ковачева. Акцент се поставя върху три нови кампании в подкрепа правата на уязвими групи граждани: за приемане на законодателни мерки за защита от домашно насилие; „Синьо лято“ в подкрепа на детското психично здраве, насочена към ученици с цел да подпомогне децата и техните родители да преодолеят последиците от изолацията, причинена от COVID 19; защита на правата на пенсионерите. През 2021 г. в администрацията на омбудсмана са постъпили повече жалби и сигнали спрямо предходната година. В системата на предучилищното образование най-често най-често задаваните въпроси са относно недостатъчния брой места в детските ясли и градини на територията на Столична община, както и получаване на компенсациите за неприети деца. Темите, свързани с проблеми в училищното образование през периода, са най-многобройни и разнообразни. Те се отнасят основно до въвеждането на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19; създаването на безопасни за здравето на учениците и учителите условия в училище при преминаване в присъствена форма на обучение; необходимостта от психолози в училищата; трудностите, свързани с провеждането на обучение от разстояние в електронна среда; съдържанието и сложността на учебните програми, липсата на достатъчно часове по определени предмети за упражнения и за затвърждаване на знанията; недостатъчно застъпени извънкласни дейности и спорт в училищата; обхвата на включените теми в изпитите от националното външно оценяване за IV и X клас, както и държавните зрелостни изпити след XII клас. В областта на висшето образование жалбите и сигналите са свързани с трудностите за студентите и преподавателите при преустановяване на присъственото обучение във висшите училища във връзка с мерките за ограничаване разпространението на COVID 19 – провеждането на изпити, практики и стажове и отлагане провеждането на държавни изпити; проблеми, свързани с престоя и таксите в студентските общежития и други. На вниманието на омбудсмана са поставени и въпроси относно процедурите за заемане на академични длъжности, както и за ниското и демотивиращо заплащане на докторантите в университетите и на учените и докторантите в Българската академия на науките. В дискусията се включиха народните представители Ирена Анастасова, Андрей Чорбанов, Пламен Николов, Михаил Илиев, Красимир Вълчев, Христо Симеонов и Мукаддес Налбант. В своите изказвания народните представители посочиха, че Докладът за дейността на омбудсмана през 2021 г. е професионален и показва ангажираност с проблемите на образованието. Направен е детайлен преглед и е обърнато сериозно внимание на редица проблеми. В резултат на предприетите своевременни действия от страна на институцията много от препоръките са взети предвид и са намерени решения. Народните представители дадоха своето положително становище за неговото приемане, като заявиха, че трябва да се обръща по-голямо внимание на препоръките на омбудсмана. След приключване на обсъждането и проведено гласуване единодушно с 12 гласа „за“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Омбудсмана на Република

Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Господин Ананиев, кой ще представи Доклада? Господин Лозев, заповядайте,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Омбудсман! Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление представя: „ДОКЛАД относно

На редовно заседание, проведено на 12 април 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2021 г., № 47-239-02-10,

изложил пред Комисията в Доклада за дейността през 2020 г., са актуални и са отразени и в представения Доклад за дейността на омбудсмана през 2021 г., като е направена и съответната съпоставка с данните от 2020 г. Общата тенденция на увеличение на жалбите към омбудсмана продължава и през 2021 г., като близо 65 хиляди граждани са се обърнали към омбудсмана с различни жалби, оплаквания, търсене на съвет, помощ и подкрепа. Нараснал е броят на писмените жалби с искания за конкретни проверки и броят на подписките – колективните жалби, свързани с групови проблеми, относно пенсиите, качеството на водата, повишената цена и връзката между качеството и доставката на електрическа енергия и други. сравнение с 2020 г. през 2021 г. има известно намаление на жалбите към държавните органи и техните администрации, но с близо 10% се увеличават жалбите срещу доставчиците на обществени услуги, като броят броят на жалбите и сигналите от потребителите на обществени услуги е около 30% и е най-голям от общия брой жалби. В сравнение с 2020 г. през 2021 г. на първо място сред жалбите на потребителите са жалбите, свързани с електроснабдяването. Повишаването и очакваното повишаване на цената на електрическата енергия са сред водещите проблеми, но продължават и традиционните жалби от липсата на ефективен механизъм за обезщетяване при лошо качество на доставения и изгаряне на електроуреди. Омбудсманът обърна внимание на необходимостта от законодателно уреждане на понятието „енергийна бедност“, за да бъде ясен за да бъде ясен кръгът на лицата, които трябва да бъдат обезщетени. Друг проблем, по който се очаква решение, е преустановяване на заплащането на промишлен ток от някои категории битови потребители. Разграничаването на клиентите на битови и небитови следва да е според това според това за какви цели се купува електрическата енергия, а не с оглед вида на имота. Двойно увеличен в сравнение с 2020 г. е броят на жалбите във връзка с проблеми с газоснабдяването. Основната причина за тях е рязкото увеличение на цените на природния газ за битовите клиенти на вътрешния пазар през втората половина на 2021 г. В тази връзка омбудсманът изпраща препоръка до газоснабдителните дружества за временно удължаване на срока за плащане на месечните доставки на природен газ за битовите клиенти, както и за непрекъсване на подаването на природен газ при просрочие. Омбудсманът е изпратил две препоръки до министър-председателя и до министъра на енергетиката във връзка с рязкото поскъпване на газта и обезщетяването на гражданите, които се отопляват само на газ и с неравното третиране на пропуснатите битови потребители на природен газ, като се препоръчва те да бъдат обезщетени със задна дата от месец октомври. И през 2021 г. са продължили подписките срещу некачествени услуги и във ВиК сектора, като омбудсманът продължава да поддържа необходимостта от приемане на изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правата на потребителите. Продължаващите жалби срещу топлоснабдителните дружества са свързани с некачествено предоставяне на услугите, високи изравнителни сметки и завишени сметки за топлинна енергия от сградните инсталации. Според омбудсмана е нужно топлоснабдяването да бъде изведено като приоритет в работата на законодателната, изпълнителната власт и Комисията за енергийно и водно регулиране. Жалбите и сигналите срещу мобилните оператори са основно за завишени сметки, недостатъчна или подвеждаща информация при сключване на договорите, качеството на услугите и начислени суми за непоискани услуги. Омбудсманът настоява мобилните оператори да предоставят коректно информацията относно параметрите на договорите преди сключването им. Поради задълбочаващите се проблеми на гражданите с фирмите за събиране на вземания и фирмите за бързи на правила при дейността на колекторите и фирмите за бързи кредити и засилване на контрола върху тези дружества. Продължават и оплакванията на гражданите срещу мобилните оператори, като преобладаващата част са свързани с недостатъчната или подвеждаща информация при сключването на договорите, с начислени суми за непоискани услуги и други. Проблеми продължават да съществуват и по отношение на заличаването на адресната регистрация на лица, които неправомерно са регистрирани на съответния адрес, липсата на адресна регистрация на лица и невъзможността за снабдяване с документи за самоличност и ползване на произтичащите от това права, както и отказите за издаване на документи за самоличност при неплатени глоби в КАТ. Омбудсманът обърна внимание на жалби на граждани, които са свързани с декларациите за освобождаване от заплащане на таксата за битовите отпадъци, когато имотът не се ползва през цялата година. Въпреки че срокът по Закон е до края на годината, в наредбите на някои общини е въведен по-ранен срок – до 30 октомври, и независимо от намесата на омбудсмана съответните общини са отказали да коригират наредбите си, поради което е сезирана прокуратурата с искане да бъдат оспорени Омбудсманът отчита като успешни действията по признаването на зелен сертификат за хората с антитела, преболедували от COVID-19, предстоящото премахване на екостикерите на превозните средства, промяната на методиката за техническите прегледи. Омбудсманът обяви, е направила предложение за законодателно уреждане на проблемите на гражданите със сгрешени винетни стикери и изрази надеждата си, че ще получи подкрепа от народните представители, за да се намери решение и по отношение на възможността да се връщат средствата за погрешно заплатени винетки назад във времето и да се уведомяват гражданите за допуснатите грешки при заплащането. Всички искания на омбудсмана до Конституционния съд са уважени, като се чака решение по въпроса за отпадане на ограничението за получаване на пенсия в намален размер до живот при предсрочно пенсиониране до една година преди навършване на необходимата възраст. Предоставена бе и информация за дейността на омбудсмана във връзка с бежанците от Украйна. В хода на дискусията изказалите се народни представители взеха отношение по различните проблеми, засегнати в Доклада. Председателят на Комисията господин Настимир Ананиев постави въпрос какво е мнението на омбудсмана по отношение на окрупняването на общините и подобряване на административното обслужване, както и за отнемането на автомобилите при употребата на алкохол и наркотици. Госпожа Ковачева сподели, че окрупняването на общините е въпрос на политическо решение, но не е ясно доколко това ще подобри достъпа на административно обслужване. В много В много от случаите гражданите се оплакват, че не успяват да се доберат до институциите, да участват в обществени обсъждания и дали при окрупняване връзката с гражданите ще се подобри. По отношение на идеята за отнемането на автомобилите при употребата на алкохол и наркотици тя сподели, че следва да се отчитат и уважават правата на трети лица, ако автомобилът не е собственост на лицето, което е шофирало в нетрезво състояние или след употреба на наркотици, като приведе и пример с решение на Конституционния съд, с което искането на омбудсмана е уважено. Народният представител Йордан Терзийски постави въпрос какво може да ползва омбудсманът от платформата на правителството за бежанците от Украйна. Госпожа Ковачева отговори, че е изпращала препоръки по отношение на статута за временна закрила. Платформата работи, но има много практически въпроси и по тези и други проблеми тя ще внесе отделен доклад. Народният представител Зарко Маринов постави въпроса за гражданите без документи за самоличност и откъде е информацията, че 80 хиляди души са без документи, като обърна внимание, че и родителите на децата, след като навършат 16 години, трябва да носят отговорност за снабдяването с документи. Госпожа Ковачева отговори, че информацията е от неправителствени организации, като подчерта, че въпросът наистина е сериозен, тъй като много от лицата живеят в незаконни строежи, поради което не могат да се регистрират адресно и по този начин не могат да започнат работа, да ползват социални, здравни и други услуги. Председателят на Комисията господин Ананиев обърна внимание, че се работи и по въпроса за намиране на решение на злоупотребите с адресната регистрация, като се даде възможност на новия собственик на имота да поиска заличаване на всички предишни регистрации на лицата, които вече не живеят на този адрес. Ако няколко пъти се сменя собствеността на един имот и предишните собственици не са се отписали, то последният собственик няма да може да се регистрира на съответния адрес. Трябва да се потърси работещо решение, включително ако е необходимо, да се организира кръгла маса със заинтересованите страни. По отношение на бежанците от Украйна господин Ананиев подчерта, че сайтът на правителството дава много добра информация на всички, които имат нужда, и е сигурен, че новото ръководство на Държавната агенция за бежанците ще се погрижи да осигури необходимата помощ. Омбудсманът изрази съгласие, че системата работи, но отбеляза, че влизат много хора и затова е необходимо да се засилят мерките, още повече че тази временна закрила е новост и всички засегнати държави срещат аналогични проблеми. По отношение на адресната регистрация тя изрази съгласие с предложението на господин Ананиев да се организира съвместно с Комисията обществено обсъждане на проблемите с участието на всички заинтересовани страни. Народният представител Ешереф Ешереф обърна внимание, че проблемите на гражданите, свързани с изискването на общините да се предоставят декларации в по-ранен срок, е свързано с друго задължение на общините за актуализация на план сметките и определянето на размера на таксата за битови отпадъци за следващата година, за което е предвидено срок до края на месец октомври и очевидно трябва да се потърси промяна в закона. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Моята процедура е следната. Предлагам да удължим работното време до приемане на т. 4, а именно първото гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за личната помощ, тъй като ние като партия и като социалния стълб в това управление държим на това нещо, първо, и, второ, видяхме днес какви спорове възникнаха тук, сега е хубаво този изключително важен закон да се гледа в залата

Следващата точка по програмата мисля, че е след тази, която е на „Продължаваме Промяната“, която в момента обсъждаме, е предложението на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Благодаря На практика, колеги, имаме направени две отделни предложения

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми народни представители, аз считам, че би следвало да не удължаваме въобще работното време на Народното събрание, тъй като следобед имаме важни комисии – Правна комисия от 14,30 където първа точка е прословутият законопроект на управляващата коалиция за КПКОНПИ, отделно от 16,00 ч. имаме Вътрешна комисия, където имаме изслушване на министъра в оставка Бойко Рашков. Това са все важни теми, които, ако удължим въобще пленарното време днес, съответно заседанието, няма да могат да бъдат разгледани тези въпроси и затова моето предложение е да не удължаваме работното време, то да приключи в срок, както е в момента. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС Оттегляте Вашето предложение? Добре. При това положение трябва да гласуваме направеното процедурно предложение от господин Иван Ченчев, което по същество е

Благодаря Ви, господин Председател. Моята процедура е допълваща предложението на господин Ченчев. Аз предлагам да удължим днешния пленарен ден до приемане и и разглеждане и на т. 5 – предложението на „Демократична България“ за Временна комисия за „Лукойл Нефтохим Бургас“ – тема, която вълнува всички, затова считам, че е важна за обществото и за парламента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

да помоля да спрете да взимате гражданите, залата и всички за по-глупави от Вас самите. Единствената цел на тези предложения, които се правят отляво и отдясно, е да се гледа т. 2 – Изборният кодекс. Тази точка не е сред 22-та закона, за които има спешна нужда. Тази точка не е в дневния ред на българското общество. Тази точка абсолютно не е необходима и няма нужда да бъде гледана. По отношение на Закона за личната помощ, той може да бъде гледан още утре, ако има такова желание. Поне бъдете честни и казвайте това, за което се борите. Аз съм твърдо против удължаването на заседанието. Колеги, по същество имаме две процедурни предложения. Аз ще подложа на гласуване първо процедурното предложение на госпожа Атанасова, защото, ако то бъде подкрепено, абсорбира това на господин Ченчев. Така че, моля Ви, режим на гласуване по предложението на госпожа Атанасова за удължаване времето до изчерпване на т. 5.

Господин Ченчев, искам обаче да ми дадете аргументи от трибуната защо трябва да прегласуваме? Вие не успяхте ли да гласувате, защото в Правилника е посочено кога може да се прегласува, ако някой не е успял?

Искам да Ви кажа, че това не е основание за прегласуване, но да не правим скандал в залата, моля, прегласуване.

Поставям на гласуване направеното предложение от господин Ченчев, което по същество е да се удължи работното време до изчерпване на точка четвърта от предложената програма. Гласували

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене към Вас. Господин Председател, моля Ви, обръщайте внимание и забранявайте такова долно, популистко изказване от страна на народни представители от БСП от трибуната на Народното събрание, опитвайки се да внушават, че, вижте, сега ние спираме Закона за личната помощ. Хората гледат цял ден пленарното заседание. Още от сутринта БСП бяха против Закона за личната помощ, а сега тяхната идея не е да се разгледа Закона за личната помощ. Тяхната идея е да се върне хартиената бюлетина за гласуване. Господин Председател, това е една новосформирана коалиция между БСП, ДПС и ГЕРБ, за да върнат хартиените бюлетини. Това е самата истина и използвайки процедурните хватки в парламента… Законът за личната помощ, ако има воля това Народно събрание, може да го гледа и утре. Видяхме истинските им лица сутринта. Няма нужда сега да лъжат през процедури и да губят излишно парламентарно време. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Господин Балабанов, и аз Ви благодаря. Само да отбележа, че направих бележка на господин Свиленски.

процедури от колегите от ИТН по начина на водене, които не са реално по начина на водене, да им отправяте забележки. Ясно и категорично стана днес на четири пъти, че колегите от ИТН предпочитат машината пред личната помощ.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз донякъде ще се солидаризирам с това, което господин Зарков каза преди малко, и с неговия призив – да не смятаме, че хората са по-глупави от нас. Ако някой наблюдава днешното заседание, той ще разбере, че ние тук никаква работа не сме свършили от 9,00 ч. сутринта. Ама никаква! Освен шегите и закачките и някои дребни псувни в началото на заседанието, тук не е свършена никаква работа. Гледаме доклади, четем. Четем доклади за 2020 г. и 2021 г. – какво е свършил омбудсманът и какво се е говорило в комисиите. Четем ги бавно, сричайки, за да може да свърши пленарното заседание и да не се гледа изобщо изобщо Изборният кодекс и начинът, по който ще се гласува. Аз от името на парламентарната група твърдя, че ние нямаме доверие в машинното гласуване, и няма да спрем да го повтаряме – ако щете, го поставяйте на гласуване тук, ако искате, не го поставяйте. Ние ще поставяме този въпрос и в Четиридесет и осмото народно събрание, което ще бъде само след няколко месеца. И няма да го поставяме, защото искаме да печелим изборите без нечестност, защото ние ги печелим и с машини, колеги 53% в Нова Загора от първи тур победихме коалицията на „Демократична България“ и БСП, и другата коалиция ИТН-ПП

тогава ще Ви е още по-трудно. Благодарим, между другото, на господин Рашков, че в Нова Загора успя да спре „Демократична България“ и БСП да купуват гласове и благодарение на това ние спечелихме от първи тур. Благодаря. Но нашият проблем е следният – че Вие изобщо не давате, между другото, за втори път вкарваме тази точка в дневния ред – за промените в Изборния кодекс, за промените в Изборния кодекс, и Вие за втори път с някакви процедурни номера не я допускате на гласуване. Вие като цяло имате мнозинство. Вие като цяло имате мнозинство по тази тема в парламента и на мен ми е много странно защо не искате това нещо да се гледа в пленарната зала. В крайна сметка почти сигурно то няма да мине, защото в този парламент то няма подкрепа. Но защо не искате да се гледа, да се чуят аргументите по отношение на машините, по отношение на хартията, по отношение на изборния процес?! Вече имаме някакъв опит от три парламентарни избора и един президентски, проведени с машини. Имаме определени резултати, имаме доклад на ЦИК, имаме определени съмнения по отношение на машинното гласуване и начина, по който се провежда, а защо не искате това изобщо да се говори?! Това е странното – не защото сте за машинното. Всеки има право на позиция, така, както и Вие. Това, което обаче държим да Ви кажем, изобщо не се притесняваме да Ви кажем, че машинното гласуване, така, както в цяла Европа, би трябвало да бъде и тук. За нас това не е срамна теза, напротив ние вярваме в това, че България трябва да бъде като останалите европейски народи, както казва Васил Левски – да можем и ние да гласуваме така, както гласуват всички останали, без изключение. Без изключение! Единствената държава в Европейския съюз, която гласува с машини само, на 100%, е България. И това не е нормално, защото, ако беше нормално, щеше поне още една държава да го направи. И това е въпрос за дебат. Този дебат не е приключил, колкото и да Ви се иска. Той не е приключил, защото в България има стотици, хиляди хора, които не вярват на машините, които отказват да гласуват, и това е причината да регистрираме най-ниските избирателни активности през последните 30 години. Това е една от причините – безспорно! И тук коалиция БСП, ГЕРБ, ДПС, не знам какво, каквото искате правете, каквито искате коалиции формирайте – въпросът е, че изборите

Ами, колеги, демокрацията е за всички, е казал Адам Михник – и за малоимотните, и за многоимотните. Тя не е само за тези, които на Вас Ви харесват,

Правя декларация от името на група. Говоря за изборния процес, за важността на изборния процес в ситуация на либерална демокрация. Това е моята тема и аз мисля, че тя не е маловажна. Този въпрос трябва да се обсъжда. Не е безспорна Вашата тема. Аз зная, че Вие превърнахте този въпрос във Ваш политически лозунг, и това Ви вършеше работа до известно време, имахте за какво да говорите. Темата вече не е тази. Темата е какво свършихте в управлението, какъв какъв е резултатът от този начин на избор, който мина и на базата на когото тук се състави управляващо мнозинство, което управлява. Какъв е резултатът от това нещо? Какво се подобри? Какво стана – демокрацията стана с по-голямо доверие ли, парламентът придоби по-голямо доверие ли?! Ами не, ще Ви кажа, че не! И днешната социология го казва. Сигурен съм, че никой от Вас няма да я оспори, защото донякъде е във Ваша полза. Но парламентът и там стои с 8% доверие, явно не е бил това ключът към някаква положителна промяна. Ние Ви казваме, че бъркате с това, че си мислите, че получавате сравнително ниски резултати някои от Вас, защото се гласува с машини и бюлетини. Аз и друг път съм Ви го казвал: нито машините гласуват, нито бюлетините – гласуват хората. Имайте малко повече доверие, ако искате и те да Ви имат доверие. Изборите се наблюдават от над 100 000 души от най-различни партии, включително и от Вашата. Не ги обиждайте, като им казвате, че фалшифицират протоколи и правят някакви далавери с изборните книжа. И Ваши хора участват там – означава, че и те са в това. Темата с машинното гласуване аз твърдя, че нанесе много по големи щети върху доверието в изборния процес, отколкото да генерира. Тя е много типична тя обслужва изборната администрация прекрасно и не обслужва българските граждани. Ето това, между другото, правите вече седем месеца. Правите си да Ви е лесно, обаче всички други страдат заради това. За да е лесно на администрацията, да Ви е лесно на Вас, а за тези, които трябва да бъдат обслужвани от Вас и от администрацията, не Ви интересува. И това е причината да нямате тяхното доверие. Това е причината да Ви се срине и правителството, и управляващото мнозинство. Днес си мислех, че покрай Вашите преговори доскоро имахте мнозинство и нямахте програма. Сега имате програма, а нямате мнозинство. Ами кога ще се срещнат тези две работи? Няма да Ви го решат машините този проблем, нито пък бюлетините. Ние, и с това завършвам, нямаме проблем да побеждаваме и с машини и ще го направим, защото работим, защото знаем какво правим. Изобщо не ни интересува как отиваме на избори. Нашите избори са почнали от деня на предните избори, за разлика от Вас, и ще видите колко изненадани ще бъдете заедно с господин Рашков, дай боже! Благодаря.

тук аз няма да коментирам съдържанието на декларацията, нямам и това право, но маскирайки се под формата на декларация, не давайте право на народен представител, първо, да отправя абсолютно клеветнически обвинения към парламентарни групи. И ако тези обвинения не се докажат, господин Биков, както трябва, Вие да марширувате сега с доказателства към първото полицейско управление, то Вие сте лъжец, господин Биков. Господин Председател, затова взимайте мерки, първо! Второ, да ти говорят от тази трибуна хора, които са управлявали България, за честност на избори, заради които е въведена машината, и да ти го казват оттам, и то от напазаруван от Бойко Борисов депутат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

Изборният кодекс, приет през 2014 г., е бил предлаган за изменение в последните осем години 67 пъти. Тези 67 пъти не съм ги броил аз, можете да влезете в „Отворен парламент“ – граждански форум, който се занимава с това нещо. Една трета от тези промени и реплики от ГЕРБ-СДС) – против всякакви правила, и понеже уважаемата госпожа председател на Правната комисия Александрова ме апострофира, машините бяха внесени, вкарани и защитавани от Политическа партия ГЕРБ през годините, след което започна едно танго – две напред, една назад. И господин Биков се солидаризира с мен, и аз с него – да не издевателстваме над хората. Оставете време на правилата, за да работят, за да могат хората спокойно да гласуват! Това е единственото нещо, което се изисква от Вас. и спирам дотук. …Самият факт, че Ви е толкова важно и създавате атмосферата в този парламент само заради този въпрос, е достатъчно показателен за нечистите Ви намерения.

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене и касае факта, че прекъснахте декларацията на нашата парламентарна група с несъществуващ аргумент че засяга тема от дневния ред на пленарното ни заседание. Десет минути преди това, господин Председател, пленарната зала отхвърли предложението тази точка да бъде част от дневния ред и нашето пленарно заседание днес ще бъде посветено единствено на

ще демонстрирате двоен аршин, защото личното обяснение на господин Зарков не касаеше засегнатото му име или отправена обида, а коментираше изменения в Изборния кодекс. Накрая, господин Зарков, ако искате, пак вземете лично обяснение. Това обръщение към народното представителство вероятно беше отправено към тази част на пленарната зала. Нали не забравяте, че БСП е вносител на същото и току-що Вашата парламентарна група гласува решение, прието на Вашия форум на партията, на Национален съвет, с което Вие не се съгласихте очевидно?! Тоест или бламирате решенията на Националния съвет, или на органа, който до този момент не се изясни, господин Свиленски, точно какъв е – въпрос, който беше зададен малко преди това. Благодаря. Госпожо Атанасова, не съм съгласен с това, което казахте. Декларацията на господин Биков от името на Вашата парламентарна група беше по точка от дневния ред и аз просто направих бележка. И все пак не му взех думата,

Уважаеми господин Председател, гарантирам Ви, няма да стане каскада. Искам да кажа, че поемам отговорност и се извинявам, че злоупотребих с процедурата за лично обяснение, така че процедурата ми по начина на водене е да приемете това мое извинение. По отношение на това как функционира БСП, за съжаление, няма време да обясня на хора от еднолична партия как функционира колективна такава.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! допреди малко се злоупотребяваше малко с процедурите по начина на водене и колеги от Българската социалистическа партия морализаторстваха по законопроект, внесен от БСП, и за едни митични 22 законопроекта, които трябва да приеме това Народно събрание, които от един месец насам са някаква основна опорна точка. Аз се обръщам към Вас, господин Председател. Вие знаете ли кои са тези 22 законопроекта? Може ли или Вие, или който и да е от седящите зад мен да ни каже кои са тези 22 законопроекта, вкарани ли са в Народното събрание? И най-вече, отчетът на омбудсмана за 2020-а и 2021 г. част ли е от тези 22 законопроекта, които са изключително важни, според Вас?

Само едно лирическо отклонение. Предполагам, разбирате защо е удоволствие да присъствам на заседания на Вътрешната комисия. Казвам го в най-положителния смисъл. В последния един месец в обществото се завъртяха доста тези относно позицията на ВЪЗРАЖДАНЕ, касателно изборните правила и изборния процес. През последния един месец се завъртяха доста тези

Бяха изказани доста тези, касателно позицията на ВЪЗРАЖДАНЕ и каква е позицията на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ относно изборните правила – дали ВЪЗРАЖДАНЕ е за или против хартиените бюлетини, или е за или против машинното гласуване. Ние последователно доста пъти сме заявявали, че позицията на ВЪЗРАЖДАНЕ е против връщането на хартиения вот. Това не почива на пришиването ни към една или друга коалиция и не почива на някакви идеологически постановки. Това почива на едни прости факти. Държа да заявя, че преди поредицата от парламентарни избори, които се завъртяха през 2021 г., предходните парламентарни избори, проведени през 2017 г., Политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ беше на второ място като процентно съотношение по брой недействителни бюлетини. Повтарям, на второ място като процентно съотношение по брой недействителни бюлетини. Това бяха избори, които се проведоха с хартиен вот. На първо място, с 3% – или малко над 3%, беше партия ДОСТ тогава, партия ВЪЗРАЖДАНЕ беше с 2,65% недействителни бюлетини, забележете, при среден процент на недействителните хартиени бюлетини за всички останали 29 политически субекта, участвали в изборите, средно между процент и процент и половина. Странно защо тогава партия ВЪЗРАЖДАНЕ имаше 1% отгоре недействителни бюлетини и беше на второ място по този показател?! Не само на тези парламентарни избори, а на всички, свързани около тях, избори в последните години, предходната администрация на ЦИК правеше всякакви акробатики и еквилибристики, за да не покаже броя на недействителните бюлетини за всяка политическа партия по области и отделно по кандидати. За това си има една единствена причина и тя е защото изборният процес се манипулираше чрез броя на недействителните бюлетини. Всеки, който е бил председател на секционна избирателна комисия, знае как става този процес, а именно, когато не излиза броят при броенето на така наречените хартиени бюлетини и трябва този брой да съвпадне с първоначалните документи, които са дадени на секционната избирателна комисия, тогава какво се прави. Разбира се, донатъманяват се, образно казано, като се взимат бюлетини, редовни, от по-малките партии, отбелязват се със запетайка, удивителен и така нататък, превръщат се в недействителни. И ето, и крайният брой Ви излиза – протоколът е съставен, изряден и единственият губещ са по-малките партии. Така се фалшифицираха избори с хартиени бюлетини, докато влезе машинното гласуване. Машинното гласуване този проблем го реши – реши проблема с недействителните хартиени бюлетини. Така вотът на гражданите стана една идея по-прозрачен и по-ясен. Но държа да отбележа и да заявя от тази трибуна, че партия ВЪЗРАЖДАНЕ не е безкритична към машинното гласуване. Нека да напомня на тези партии, които искат връщане на хартиения вот, че още в началото на Четиридесет и именно партия ВЪЗРАЖДАНЕ внесе предложение за създаване на временна комисия, която да изследва резултатите от машинното гласуване, проведено на последните парламентарни избори, да го провери и да излезе със становище – беше ли изрядно, беше ли законосъобразно, имаше ли фалшификации или не. И точно тези партии, които сега искат връщане на хартиената бюлетина и са очевидно против единствено машинно гласуване, тогава гласуваха против създаването на тази временна комисия. Държа да го заявя това най-отговорно и да им припомня, че те гласуваха против създаването на тази комисия, която можеше да установи евентуално дали има проблем с това машинно гласуване. Именно защото партия ВЪЗРАЖДАНЕ не е безкритична към машинното гласуване, декларирам от тази трибуна, че ние ще внесем в спешен порядък законодателни промени в Изборния кодекс в две насоки – от една страна, които да позволят преброяване, задължително, на хартиените отрязъци и сверяването им с резултатите от протокола. Съответно, при евентуално установени разлики, за релевантен да бъде приет броят на ръчно преброените хартиени отрязъци от машините, за да се предотврати допълнително появата на грешки. Само една седмица след изборите, ако не ме лъже паметта, на 21 ноември 2021 г., Върховният административен съд излезе с едно решение, с което обяви за незаконосъобразно предходното решение на ЦИК за броенето на хартиените отрязъци, мотивирайки се, че то не е записано в Закона. Е, дами и господа народни представители, ние сега ще дадем възможност това да бъде записано в Изборния кодекс и така да се извърши една повторна и достоверна проверка дори и на машинното гласуване, защото е възможно да станат технически грешки в машините и протоколът да не отразява реално разпределението на гласовете. На следващо място, ще предложим в спешен порядък законодателна промяна, която да позволи постоянно видеонаблюдение в изборния ден в секционните избирателни комисии, включително и при броенето на отрязъците, за да се избегне всякаква възможност за манипулации и за извършване на помощ на гласоподавателите. Само онзи ден лично видях на частичните местни избори – в репортаж от една от националните телевизии, по централните новини, как гласоподавателят извършва гласуване на машината, а отстрани до него председател на секционната избирателна комисия стои до него и му казва как да се оправи на машината и как да гласува. Такова нещо не бива да бъде допускано. Единственият начин да бъде възпрепятствано това е само и единствено, ако въведем видеонаблюдение в секционната избирателна комисия. И ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще го предложим това законодателно предложение в Изборния кодекс, пак казвам, в най-спешен порядък, така че да можем в близките парламентарни избори да направим така, че изборният процес, първо, да бъде много по-прозрачен и, на следващо място, да отразява много по-адекватно нагласите на обществото, като ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не приемаме извинения, че хора не можели да се ориентират да гласуват с машината, затова искали да предпочетат хартиения вот. Смятаме, че такива извинения се хвърлят в публичното пространство от определени политически субекти само и единствено за обезпечаване възможността за контролиране на изборния процес. Нека не забравяме, че вече сме в XXI век и би следвало да използваме достиженията на модерните технологии, още повече, когато вече са налице реални резултати, че машинното гласуване поне премахва проблема с недействителния вот, за който Ви дадох вече пример. Затова, уважаеми народни представители, моля да подходите наистина сериозно към предстоящите законодателни промени, които следва да бъдат разгледани. Нека всички заедно да се опитаме да направим така, че следващите избори, независимо кога ще бъдат те, да бъдат един вододел между досегашните опити за купуване и контролиране на изборния вот и наистина едни свободни и демократични избори, които постепенно, избор след избор, да върнат доверието на българския гражданин в изборите като такива. Защото статистиката показва, че избирателната активност постоянно намалява и тя не намалява, защото хората не могат да се оправят с машината и не вярват на машината, а избирателната активност намалява само и единствено защото хората не вярват, че изборите променят нещо. Благодаря Ви.

но това също не беше по правилата, извинявайте. ПЕТЪР ПЕТРОВ: Господин Председател, извинявам се най-искрено, ако декларацията ми е имала нещо общо с дневния ред. Не ми е било това целта. Опитах се да засегна процеси, които са многогодишни,

Господин Стефанов, заповядайте да прочетете Доклада на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, като към него има и Проект за решение.

На редовно заседание, проведено на 7 април 2022 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите обсъди Доклад за дейността на Омбудсмана на Република На заседанието присъстваха професор доктор Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, и представители на неправителствени организации. Професор Ковачева представи Доклада за дейността на омбудсмана през 2021 г. Тя подчерта, че и през 2021 г. продължава общата тенденция на увеличение на жалбите към омбудсмана. През отчетната година близо 65 хиляди граждани са се обърнали към омбудсмана с различни жалби, оплаквания, търсене на съвет, помощ и подкрепа. Също така е нараснал броят на писмените жалби с искания за конкретни проверки и броят на подписките – колективните жалби, свързани с групови проблеми, относно пенсиите, качеството на водата, повишената цена и връзката между качеството и доставката на електрическа енергия и други. Посочи се, че през 2021 г., в сравнение с 2020 г., намаляват жалбите към държавните органи и техните администрации, но с близо 10% се увеличават жалбите срещу частноправни субекти доставчиците на обществени услуги, ВИК, Топлофикация, електроснабдителни и електроразпределителни дружества, колекторски фирми, частни съдебни изпълнители, банки, фирми за бързи кредити и други. Според професор Ковачева намалението на оплакванията срещу държавните органи е условно, защото те всъщност имат задължението да упражняват контрол върху гореописаните частноправни субекти. И през 2021 г. най-голям е броят на жалбите и сигналите от потребителите на обществени услуги – около 30% от общия брой жалби. В сравнение с 2020 г. през 2021 г. на първо място сред жалбите на потребителите са жалбите, свързани с електроснабдяването. Повишаването и страхът от повишаване на цената на електрическата енергия са сред водещите проблеми, но продължават и традиционните жалби – липсата на ефективен механизъм за обезщетяване при лошо качество на доставения ток и изгаряне на електроуреди. Омбудсманът посочи нуждата от законодателно уреждане на понятието енергийна бедност, за да бъде ясен кръгът на лицата, които трябва да бъдат обезщетени. Професор Ковачева информира народните представители, че поради рязкото покачване на цената на природния газ са изпратени две препоръки до министър-председателя и Министерството на енергетиката във връзка с обезщетяването на гражданите, които се отопляват само на газ, и с неравното третиране на пропуснатите битови потребители на природен газ. Друг проблем, по който се очаква решение, е преустановяване на заплащането на промишлен ток от някои категории битови потребители. Оплакванията на гражданите срещу мобилните оператори са свързани с недостатъчната или подвеждаща информация при сключването на договорите, с начислени суми за непоискани услуги. Като постижения на институцията се посочиха: признаването на зелен сертификат за хората с антитела, преболедували от COVID-19, предстоящото премахване на екостикерите на превозните средства, промяната на методиката за техническите прегледи. Омбудсманът информира народните представители, че е внесено предложение за законодателно уреждане уреждане на проблемите на гражданите със сгрешени винетни стикери и изрази надеждата си, че ще получи подкрепа от народните представители. Председателят на комисията професор Андрей Чорбанов изрази удовлетворението си от обема свършена работа от институцията и зададе въпроси, свързани със законодателните предложения на омбудсмана и практиката при упражняването на косвената законодателна инициатива, с наличието на статистика, относно удовлетворените жалби на граждани или предприетите мерки в тази насока. Народният представител Ангел Георгиев зададе въпрос дали препоръката на омбудсмана, изразена в Доклада, че преди предприемането на действия по принудително премахване на незаконно построени жилища гражданите трябва да бъдат информирани по достъпен начин в разумен срок, както и да им бъде осигурено алтернативно настаняване, касае само ромската общност или се отнася за всички граждани, които имат незаконни постройки. Професор Ковачева отговори изчерпателно на поставените въпроси. Относно реализирането на косвената законодателна инициатива на омбудсмана, тя заяви, че е изпратила конкретни законодателни предложения до председателя на Народното събрание и до председатели на комисии и изрази надеждата си, че ще бъдат припознати от народни представители. Като пример за добра практика посочи приетото законодателно предложение за несеквестируемостта на отпуснатата сума от 60 лева на пенсионерите. По отношение на статистиката за жалбите и задействаните механизми за удовлетворяването им професор Ковачева заяви, че от 2800 препоръки, които им професор Ковачева заяви, че от 2800 препоръки, които е изпратила през изминалата година, половината са били удовлетворени. Такава е статистиката през годините – около 50% от препоръките, общи или индивидуални, са приети от институциите. Относно препоръката, касаеща премахването на незаконните постройки, професор Ковачева обърна внимание, че тя е дадена в специалната част от Доклада, посветена на изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека. Става въпрос за делото „Йорданова срещу България“, пилотно решение от 2012 г., постановено по жалба на роми и отнасящо се до евикциите на ромските жилища, по което България е осъдена да заплати обезщетение. Мотивите на Европейския съд по правата на човека са, че държавата е бездействала в продължение на 30 години и е допуснала тези незаконни постройки. Проблемът обаче се състои в това, че при внезапното им събаряне или ако се окаже, че постройката е опасна за живеене, уязвими групи лица – малки деца, болни хора, възрастни хора, хора с увреждания, остават на улицата. Препоръката и изискването на Европейския съд по правата на човека е да има оценка на пропорционалността на предприетите мерки, която да се прави не само от административния съд, а и от страна на местните власти и всички засегнати граждани да могат да се възползват от нея. от нея. В тази връзка омбудсманът счита, че е необходима законодателна промяна, за да бъде изпълнено решението. След проведеното гласуване Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, с 10 гласа „за”, без „против“ и 1 глас „въздържал се“,

Аз искам да маркирам част от изказването Ви, което имахте в началото, по отношение на старите пенсии, тъй като при Вас има доста получени сигнали. Вие ни запознахте, когато представихте Вашия Доклад в Комисията по труда, социалната и демографската политика. Това, което наистина трябва да кажа, е, че от 1 октомври това е факт от 1 октомври пенсиите ще се преизчислят от актуален осигурителен доход към 2021 г., като правилата, по които ще бъде направено, е коефициентът за стаж за една година ще бъде към датата на отпускането на пенсията. Наистина пенсионерите ще получат това преизчисление, което е трябвало да получат през годините на базата на общия осигурителен доход, и поне по отношение на дохода няма да има разлика в пенсиите. Вече ще има разлика по отношение на коефициента на стаж – кога едно лице се пенсионира и при какви условия, но все пак по-старите пенсионери са се пенсионирали при по-малка необходимост на

изискването за години стаж е било по-малко, пенсионирали са се по-рано и получават съответно пенсиите по-дълго. Затова коефициентът на заместване е по-нисък. Другото, което бих искал да коментирам, е по отношение на хората с увреждания. Вие още в самото начало ни сигнализирахте за подадени сигнали за проблема, който се получи при отпадане на епидемичната обстановка, и благодаря. Вие видяхте, че миналата седмица получихме едно обединение в цялата зала – и с колегите от ГЕРБ, от ДПС, успяхме да приемем промяна, с която да въведем механизъм, по който наистина лицата, които последните месеци след падане на епидемичната обстановка загубиха част от правата, да могат да се възстановят, но наистина механизъм, който дава гаранции само на лицата, подали заявления до 15 юли, на тях да се продължи до края на годината, като има лица, които по време на епидемичната обстановка за последните две години им отпадна основанието, но заради това служебно продължаване продължаваха да ползват част от придобивките. Реално на тези лица, ако не бяхме въвели този механизъм за изрично подаване на заявление, щяха да продължат и занапред. Така че благодаря Ви за адекватно и коректно подаване на информацията, за да намерим механизъм, по който това нещо да се случи. докладите Ви са доста обстойни и призовавам колегите да намерят време за тяхното преглеждане, те включват абсолютно всички сфери на обществения живот

Няма. Госпожо Ковачева, благодаря Ви, че бяхте днес тук. Действително Вашите доклади и Вашето резюме поставиха много важни теми пред нас като народни представители и пред българската общественост. За съжаление, заради процедурни въпроси, които се наложиха днес и се случиха, не успяхме да влезем в една хубава и задълбочена дискусия. Надявам се, че ще успеем това да го направим следващата седмица. Колеги, поради изчерпване на времето